Днес трябва да преминем към следващите точки от приетата програма. Има постъпили искания за прекратяване на пълномощия на народни представители – трима народни представители са поискали да бъдат прекратени пълномощията им. Има постъпило искане за прекратяване на пълномощията от госпожа Искра Фидосова,

Борисов и госпожа Лидия Велик Маринова, доколкото тук е сложено искането на господин Портних, чиито пълномощия бяха прекратени. докладвам заявленията в реда, в който са постъпили. Заявление от д-р Лидия Велик Маринова – народен представител от 3. многомандатен избирателен район – Варна.

с Решение № 2746-НС от 11 юли 2013 г. на Централната избирателна комисия. Желая пълномощията ми като народен представител да бъдат прекратени предсрочно с решение на Народното събрание.” Съответно – приложен служебен Проект за решение. Постъпило е заявление от Искра Фидосова Искренова – народен представител. „Уважаеми господин Миков, в качеството ми на народен представител в Четиридесет и второто Народно събрание, обявена за избрана с Решение № 2643-НС от 15 май 2013 г. на Централната избирателна комисия от 12. многомандатен избирателен район – Монтана, заявявам, че по собствено желание подавам оставка. Моля да приемете оставката ми и прекратите пълномощията ми на народен представител.” Приложен е служебен проект за решение.

Съответно приложен служебен Проект за решение. Уважаеми народни представители, откривам разискванията.

отношение по постъпилите искания за прекратяване на пълномощията от тримата народни представители? Виждам народния представител Атанас Зафиров. Заповядайте, уважаеми господин Зафиров.

Зафиров. АТАНАС ЗАФИРОВ (КБ): Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, ще взема отношение по заявеното желание за оставка на госпожа Искра Фидосова. Да, на пръв поглед това е една рутинна процедура, но обстоятелствата, при които се стига до тази оставка, са доста смущаващи и си струва да бъдат разгледани. Малко е странно отсъствието на госпожа Искра Фидосова. Може би беше най-логично тя самата да обясни обстоятелствата, които я принуждават на този ход, защото в публичното пространство тя даде две различни версии за своята съпричастност към тефтерчето на председателя на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов.

а ден по-късно подаде оставка като член на ръководството на ГЕРБ и като народен представител под предлог, че се петни името й. Тоест тя вече се разпозна зад тези инициали. Доколкото това тефтерче съдържа технологията на властовата система на ГЕРБ, а самата госпожа Искра Фидосова е един виден архитект и представител на тази система ... (Шум и реплики в ГЕРБ.)

А именно, начинът, по който са били притискани – това е признание за начина, по който са били притискани и мачкани неудобни за властта хора, политици, бизнесмени и общественици. Уважаеми колеги, едва сега стана ясно на десетките обикновени хора, докоснали се до работата на тази комисия, причината за мудността в работата й и в странните й и понякога нелогични решения, които явно са били диктувани от хора с инициалите ББ, ЦЦ и ИФ. съм един от тези немалко на брой хора, които така и не дочакаха отговор на своите въпроси и сигнали. Повече от година отлежава моят сигнал да, уважаеми колеги от ГЕРБ, повече от година отлежава моят сигнал срещу депутата от ГЕРБ в същата тази комисия госпожа Вера Петрова за крещящ конфликт на интереси, където тя в качеството си на депутат и член на Социалната комисия в Народното събрание е оказвала

оказва един недопустим натиск за печелене на поръчки за обучение на кадри по програми към Социалното министерство на фондации и фирми на майката на госпожа Петрова, управлявани от нейния съпруг. Искам да Ви припомня, че сумата на тези поръчки само по данни от сайта на Социалното министерство надвишаваше 700 хил. лв. Ето че името на госпожа Петрова излезе от тефтерчето. Забележете, че за нея се споменава на няколко пъти. В началото е явен стремежът тя да бъде съхранена, а към края на тези иначе забележителни по своя характер записки буквално пише: „Да бъде ударена“. Тук малката подробност е, че госпожа Петрова вече не е народен представител, вече не е председател на партия ГЕРБ в Карнобат, Карнобат, имала е неблагоразумието да присъства на някои от сбирките на така наречените „отцепници“ от ГЕРБ, тоест тя вече може да бъде ударена и така ще се постигне един двоен ефект – от една страна удряме отцепниците, а от друга демонстрираме надпартийност в работата на комисията. Ето така, уважаеми колеги, е действала Държавната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Тук отварям една скоба и искам да Ви кажа, че съм абсолютно уверен, По първа точка се изказвам. Абсолютно съм уверен, че огромната част от българското общество допреди скандалните разкрития дори не подозираше, че има такава комисия или я бъркаше с парламентарната такава. Признавам, че и аз, преди да подам своя сигнал в тази комисия, бях част от това общество на незнаещите. Но не съм убеден, че тази комисия има аналог в другите страни. Но съм убеден, че тя беше създадена като инструмент на ГЕРБ за саморазправа с неудобните. Това, между другото, е факт, който тепърва ще бъде разгледан и анализиран в Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси към Народното събрание. че виновните за това обидно и цинично за обществото поведение ще бъдат разследвани и изобличени без оглед на ранг, политическа принадлежност или партийно положение. А що се отнася до конкретното гласуване, ще гласувам за освобождаването на госпожа Искра Фидосова, защото смятам, че това е

Благодаря Ви, уважаеми господин Зафиров. Има ли желаещи за реплики по изказването, да се заяви несъгласие с господин Зафиров, без подвикване, тук, от трибуната? Не виждам.

така се превъзбуждате от изказването на моя колега Зафиров? Четири години Ви слушах как сричате, излизате с ей такива папки и правите литературни четения тук. Все пак има колеги, които не са с толкова опит. Няма нужда от подобни подсвирквания. Но пък затова аз мога да говоря със самочувствие без да чета. (Ръкопляскания първо, оставката на госпожа Фидосова създава повече въпроси, отколкото дава отговори. Ясно е, че И.Ф. не е Ирина Флорин, стана ясно, че е Искра Фидосова. Второ, стана ясно, че госпожа Фидосова е от Монтана и лично е организирала атаките срещу кмета на Медковец – Куткудейски, ако не се лъжа. Тук обаче вече почват въпросите. Става въпрос за един друг кмет – Найден Зеленогорски. Става въпрос за един друг избирателен район – Плевенския, и за едно друго съкращение. Лингвистите казват, че Цветан Цветанов би се съкратил като Цв.Цв.,

Вчера доста говорихме на теми, от които поне в моето съзнание остана, че всички си дават сметка, че не е добро положението в държавата. си е проблем на този, който не си я дава. Съжалявам, че го няма господин Местан, но благодаря на господин Станишев и на господин Местан, че от днес спряха този анаболен мутант, който пращахте пред къщи с Мишо Шамара, лично Вие, лично Вие, лично Вие! Може би е заради това, че Ви казах, че ще започнат да идват от младежкия ГЕРБ пред Вашите домове, но днес ги няма.

има да се решат важни въпроси. Вие самите многократно в публичното пространство казвахте ГЕРБ да се върнат, защото имало много работа да вършат. Искра Фидосова си е заминала, има едно

И аз исках да съм рус, бял, синеоок, но баща ми ме е направил такъв. Ето, гледам, има подобни колеги и от Самоков. Искам да Ви призова да не се вкарваме в тази тема, да се опитаме да поработим малко, ако искате, разбира се, ако не – всяка политическа партия може да прави това, което иска. Благодаря Ви, господин Борисов. Ако правилно разбрах, това е реплика. Желаете ли дуплика, господин Добрев? Не желаете. Има ли желаещи други изказвания по т. 1, където са включени три оставки? Няма. Закривам разискванията.

„РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ:

„РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Прекратява пълномощията на Георги Христов Борисов като народен представител от 3. многомандатен изборен район – Варненски.“ Уважаеми народни представители, ако няма възражения в пленарната зала, ще поставя едновременно и трите решения на гласуване. Има възражения. Добре. Поставям на гласуване Проекта за решение за прекратяване на пълномощията на Лидия Велик Маринова като народен представител от 3. многомандатен избирателен район Варненски.

Уважаеми народни представители, да преминем към гласуване на Решението за прекратяване на пълномощията на Искра Фидосова Искренова като народен представител от 12. многомандатен избирателен район Монтана. Гласували

Моля Ви, тишина в залата. И накрая, поставям на гласуване Проекта за решение за освобождаването на Георги Христов Борисов.

Гласувах „против” освобождаването на госпожа Искра Фидосова като народен представител по две причини. Първата е, че не обичам двойните стандарти – не може един да си отива, друг не.

към гласуване на Проекта за решение за прекратяване на пълномощията на Георги Христов Борисов. Гласували

Гласували 202 народни представители: за 201, против 1, въздържали се няма. И този проект за решение е приет, а с това е изчерпана и първа точка от днешния дневния ред. Уважаеми народни представители, преминаваме към Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта общ законопроект на основата на приетите на първо гласуване два законопроекта с вносители Сергей Станишев и група народни представители, и Антон Кутев и група народни представители. (Шум и реплики от

Комисията по труда и социалната политика да се готви за докладването. Заповядайте, госпожо Хубенова. СИЛВИЯ ХУБЕНОВА (ГЕРБ): Господин Миков, мисля, че вчера не сме правили промени в дневния ред и сме гласували точка първа за днес да бъде Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание. (Реплики.) Напротив, има такова нещо, то е точка девета в приетия от нас вчера дневен ред.

Уважаеми госпожо Хубенова, очевидно пак ще се занимаваме с дневния ред. Щом възразявате – имате основания, но вчера целия ден отиде в обсъждане на актуализацията на бюджета. Ако си спомняте, вчера отменихме Парламентарния контрол за днес, за да можем да приемем тази изключително напрегната програма. Ако желаете и направите процедурно предложение преди второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, мисля, че няма да има възражения, ако приеме залата, да гласуваме въпроса за ваканцията на Народното събрание. Има ли такова процедурно предложение? (Силен шум и реплики от

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! След като се чуха думи за парламентаризъм – поне Правилникът на Народното събрание и приетият дневен ред за пленарната седмица, трябва да се спазват. Няма да обсъждаме сега как се отменят заседания на Народното събрание по телефона или по някакъв друг начин, няма да обсъждаме как се нарушава редът в тази пленарна зала, но моля Ви гласувайте поне дневния ред, който Вие като управляващи задавате, да се спазва по начина, по който е гласуван. Вчера Народното събрание прие един дневен ред, а днес го променяте – странно защо?! – против волята на народните представители. Благодаря.

Госпожо Манолова, имате думата за процедура, включително и по начина на водене, ако имате нещо. МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, предлагам да подложим на гласуване Вашето предложение да преминем към второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Вчера наистина променихме седмичната програма. Отменихме парламентарния контрол, защото има изключително важни закони за българските граждани. Това е закон, който третира въпросите за борба с младежката безработица. Очевидно Парламентарната група на ГЕРБ не се интересува от младежката безработица (викове от ГЕРБ: „Е-е-е!”), нито от мерките, които ще бъдат предприети в тази зала за ограничаване на безработицата сред младите хора. Очевидно те са дошли по една-единствена причина – да легитимират дългото си отсъствие от пленарната зала, да участват в гласуването на парламентарната ваканция и на пълно основание вече да се заемат със занятията си от последния месец, да си почиват по домовете или кой където намери за добре. Хора, които представляват отрицание на парламентаризма, които си позволиха да не идват на работа повече от 20 дни, да ни учат тук на това що е то Парламент, и що е то парламентаризъм, просто не го приемам. Ще се наложи да почакате, да си нарушите комфорта в петъчния ден и ако искате да участвате в гласуването на ваканцията, да прекарате по изключение един ден в Българския парламент. А ако не Ви е срам,

И аз задавам въпроса: защо Вие не поискахте първа точка за петък да дойде преди прекратяване правомощията Защото сме тръгнали вече по гласувания дневен ред от вчера. Моето предложение е следното. Ако приемем и гласуваме първа точка, както е записано в точка девета, да бъде

наставнически тиради не само от народен представител, но и от заместник-председател на Народното събрание. (Шум и реплики, Да, има разминаване между начина, по който сме гласували във вчерашния ден програмата, но ситуацията е необичайна, няма да употребя израза „извънредна”. Това беше програма, която е предложена за цялата пленарна седмица. Много добре си спомняме, че в сряда Парламентът не заседава. Няма голяма драма, че ще има разместване на точките, както много пъти се е случвало. Това е нормална процедура. Но трябва да бъде ясно. ясно. Ако гласуваме предложението на госпожа Манолова в момента, след като приключим с тази точка от дневния ред и от групата на ГЕРБ подкрепим предложенията по отношение на младежката безработица, госпожо Манолова, пак ще бъдем в същата процедура – коя ще бъде следващата точка? Затова моля ръководството на Народното събрание да изчете какъв ще бъде дневният ред до края на настоящата пленарна седмица. Ясно е, че единственото, което имаме като прието решение, че няма да има парламентарен контрол. Подредете точките, предложете ни да ги гласуваме, за да не си губим времето – повече от 35 минути безплодна работа днес.

имаме предложение на госпожа Манолова за промяна в него, предлагам да пристъпим към гласуване. Ако имате търпение, ще си гласувате ваканцията. Ние знаем, че сте дошли тук, за да си гласувате ваканцията. Ще Ви дадем тази възможност

Ще ми позволите оттук. Приета е седмична програма, по която се движим съвсем последователно. (Показва я.) Точка 9, свързана с лятната ваканция,

Ако смятате, ще започнем да гласуваме отново седмичната програма. Но лично аз смятам, че когато гласувахме, и госпожа Буруджиева Ви го каза, т. 2 от седмичната програма – Прекратяване на пълномощията на народни Никой от всички тези, които сега се изказвате, че не е т. 1 за петък! Изведнъж на т. 3, когато става въпрос за младежката безработица, се появи идеята да отидем на т. Има време и за нея. Аз Ви предлагам да се движим по приетата, гласувана програма. Има време и за т. 9, а мисля, че ще има време и за т. 10 и т. 11. Ще е добре, защото изгубихме един пленарен ден тази седмица. Досега щяхме да сме отхвърлили една-две точки.

да бъдат допуснати в залата госпожа Росица Янкова – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда“ в Министерството на труда и социалната политика.

Доклад за второ гласуване относно Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 353-08-4, изготвен въз основа на законопроект № 354-01-30 от 26 юни 2013 г., внесен от Сергей Станишев и група народни представители, и законопроект № 354-01-33 от 28 юни 2013 г., внесен от Антон Кутев и група народни представители, приети на първо гласуване на 3 юли 2013 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания по наименованието на закона? Няма. Подлагам на гласуване наименованието на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Гласували

прекратете гласуването,

Уважаеми колеги, има ли изказвания по § 3? Не виждам. Моля, гласувайте § 3 от законопроекта.

представители Георги Гьоков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4.

Отпускането на средства за насърчаване на заетостта по реда на този закон се реализира под формата на схеми за минимална помощ, когато това е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ L 379 от 28 декември 2006 г.) и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят. (2)

Господин Гьоков, желаете ли да се изкажете по Вашето предложение? Уважаема госпожо председател, уважаеми Допълнението е просто една техническа подробност, защото не всичко, описано в закона като

МАЯ МАНОЛОВА: Има ли реплики към изказването на господин Гьоков? Няма. Има ли желаещи за други изказвания?

Няма. Подлагам на гласуване § 5 по вносител, подкрепен от комисията.

Няма. Режим на гласуване за § 6, подкрепен от комисията.

§ 7: „§ 7. Създават се чл.36а и 36б: „Чл. 36а. За всяко разкрито работно място, на което е наето на непълно работно време безработно лице до 29-годишна възраст с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето е било на работа, но за не повече от 12 месеца. Чл. 36б. (1) За всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице до 29-годишна възраст, завършило средно или висше образование и без трудов стаж, насочено от поделението на Агенцията по заетостта за заемане на длъжност съобразно придобитата степен на образование или квалификация, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от 6 и не повече от 18 месеца. (2) Сумите по ал. 1

Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване редакция на § 7, предложена от комисията.

предложена от комисията. Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма. Предложението на комисията за § 7 е прието.

Няма. Подлагам на гласуване докладвания § 9.

Предлагам процедурата за прегласуване и се обръщам към колегите от ГЕРБ – това не е тема, по която имаме политически различия и спорове. Решаваме въпроса за 71 хиляди млади хора в България, на които създаваме облекчения да намерят първо работно място. Присъствието Ви тук, съответно на поведението Ви, не Ви прави чест, че по тази тема се опитвате да саботирате работата на Парламента. Благодаря.

По § 14 – предложение на Сергей Станишев и група народни представители.

на подпомагане за работодателите и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, не могат да получават средства по този закон, ако отговарят на някое от следните условия: 1. осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз; 2. осъществяват дейност по преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз; 3. осъществяват дейност в отрасъл „въгледобив” съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета от 23 юли 2002 г. относно държавните помощи за въгледобивната промишленост; 4. осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури” съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури; 5. 5. имат изискуеми публични задължения; (2) Получаването на средства, представляващи минимална помощ, се преустановява, когато през периода на подпомагане за работодателите и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, възникне някое от условията по ал.1.

ако осигурява заетост на безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта за допълнителен период, равен на периода на субсидиране. (4) На На всяко разкрито работно място по чл. 36, 36а, 43, 50, 51, чл. 52, ал. 1, чл. 53, 53а, 55, 55а, 55б, 55в и 55д може да се назначават последователно повече от едно безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона. (5) Разкриването на работни места по чл. 36, ал. 1, чл. 36а, 36б, чл. 43, 50, 51, 53, 53а, 55, 55а, 55б и 55в се субсидира, ако през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработни лица. лица. (6) Работодател, който не е запазил работните места съгласно ал. 3, възстановява получените суми със законната лихва, с изключение на случаите, определени с правилника за прилагане на закона. закона. (7) Трудовите и осигурителните отношения на наетите безработни лица от работодател, получил преференции по реализацията на програми и мерки за насърчаване на заетостта, се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата се наемат по трудово правоотношение.” Не. Подлагам на гласуване редакцията на § 10, която се подкрепя от комисията.

Няма желаещи. Подлагам на гласуване текста на § 11.

Подлагам на гласуване § 13 по вносител, подкрепен от комисията.

Създават се членове 72б, 72в и 72г: „Чл. 72б. (1) Разрешението за работа по чл. 70 не се издава като отделен документ, а се съдържа в „Единното разрешение за пребиваване и работа”, издавано от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 24и от Закона за чужденците в Република България, за чужденци – граждани на трети държави, които: 1. кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа;

в съответствие с Регламент (ЕО) 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване на трети страни, за цели, различни от трудова заетост; 3. по силата на този закон и въведените в него изисквания на Европейския съюз притежават валидно разрешение за работа. (2) Условията и редът за издаване, подновяване, отказ и отнемане на Единното разрешение за пребиваване и работа по ал. 1 се определят с Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България. (3) Агенцията по заетостта дава писмено решение за упражняване на трудова заетост за издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа от органите на Министерството на вътрешните работи.

законодателство и при условията на чл. 71, ал. 1, т. 1-3. (2) Притежателят на Единно разрешение за пребиваване и работа има правото да бъде информиран за произтичащите от разрешението права. Чл. 72г. (1) Притежателят на Единно разрешение за пребиваване и работа е равнопоставен на българските граждани по отношение на: на: 1. правата по чл. 74в, ал. 2, т. 1-8; 2. правата за ползване на данъчни облекчения при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. лица. (2) Условията по ал. 1 не възпрепятстват налагането на мерки за административна принуда по Глава пета от Закона за чужденците в Република Няма желаещи. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 14.

Предложение на Сергей Станишев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 14а, който става § 15, със следната редакция:

Условията и редът за издаване, подновяване, отказ и отнемане на синята карта на Европейския съюз се определят с Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 15, предложена и подкрепена от комисията.

който става § 18. Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма. Предложенията параграф е приет.

който става § 19. Гласували 112 народни представители: за 112, против и въздържали се няма. Предложението е прието. По § 19 има предложение на Сергей Станишев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19, който става § 20, със следната редакция: „§ 20. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. 1. В § 1: а) създава се т.14а: „14а. „Работник-чужденец от трета държава” е гражданин на трета държава, на когото му е разрешено да пребивава и работи на територията на Република България като наето от местен работодател лице.”; б) създават се т. 36а и 36б: „36а. „Единно разрешение за пребиваване и работа” е документът, определен в § 1, т. 1д от Допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България, издаден на работник-чужденец от трета държава при спазването на единната процедура за кандидатстване. 36б. „Единна процедура за кандидатстване” е процедурата, определена в § 1, т. 1е от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България.”; в) създава се т. 42: „42. „Предприятие в затруднение” е предприятие по смисъла на § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.” 2. В § 1б думите „72а” се заменят със „72а-72г.”

на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка (OB, L 343/1 от 23 декември 2011 г.).” Има ли изказвания по докладвания § 19, който става § 20? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 20.

„Заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението.

По § 20 има предложение на Сергей Станишев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20, който става § 21 със следната редакция:

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа” могат да получат чужденци, които отговарят на условията за получаване на разрешение за работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта, и които притежават виза по чл. 15, ал. 1 или разрешение за пребиваване на друго основание в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни. (2) Разрешението за пребиваване и работа тип „единно разрешение за пребиваване и работа” се издава след решение на органите на Министерството на труда и социалната политика за срок една година, като се подновява при наличие на основания за преиздаването му. В случай че срокът на трудовия договор е по-малък от една година, разрешението се издава за срока на продължителността на договора. (3) Разрешението по ал. 1 се издава при прилагане на единна процедура за кандидатстване и по ред, определен с правилника за прилагане на закона. закона. (4) На притежателя на единното разрешение, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето „тип разрешение” се отбелязва „единно разрешение за пребиваване и работа”.” 2. В чл. 25, ал. 1, т. 5 се изменя така: „5. които са пребивавали законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца, като в случаите по чл. 24в се отчита само половината от времето на пребиваване;”. 3. В чл. 26, ал. 2 след думите „24е” се добавя „24з, 24и”.

б) в ал.4 след думите „се издава” се добавя „при прилагане на единна процедура за кандидатстване и”; в) създава се ал. 5: На притежателя на синя карта на ЕС, се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни,

не е предоставен срок за доброволно напускане при условията на чл. 39б, ал. 4; 3. чужденецът не изпълни задължението за връщане.”;

Настаняването продължава до отпадане на обстоятелствата по ал. 6, но не повече от 6 месеца. За наличието на основанията за принудително настаняване в специален дом се извършват ежемесечни служебни проверки от компетентните органи по ал. 1 съвместно с директора на дирекция „Миграция”. По изключение, когато лицето отказва да съдейства на компетентните органи или има забавяне при получаване на необходимите документи за принудителното отвеждане или експулсиране, срокът на настаняването може да бъде продължен допълнително до 12 месеца. Когато с оглед на конкретните обстоятелства по случая се установи, че вече не съществува разумна възможност по правни или технически причини за принудителното извеждане на чужденеца, лицето се освобождава незабавно.”

„Единно разрешение за пребиваване и работа” е документ с обозначение „единно разрешение за пребиваване и работа”, с което едновременно се разрешава пребиваване и работа на територията на Република България на чужденци от трети държави. 1е. „Единна процедура за кандидатстване” – е процедурата, при която след подадено от работодател единно заявление за разрешаване на пребиваване и работа на гражданин на трета държава се взема решение по това заявление.” Благодаря, госпожо Нинова. Има ли изказвания по докладвания § 21? Няма. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване § 21 в редакцията, предложена от комисията.

Предложение от Сергей Станишев и група народни представители. Предложение от Корнелия Нинова, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава членка (OB, L 343/1 от 23 декември 2011 г.) и Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост (OB,

Уважаеми колеги, ползвам формалния повод, че по този текст съм направила предложение и може би ще направя изказване, нетипично за изказване от тук, от трибуната. трибуната. Като председател на Комисията по труда и социалната политика, тъй като сме в края на закона, искам да благодаря на екипите на три министерства – Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи! Да благодаря на всички експерти, които ни помогнаха бързо, компетентно и аргументирано да приемем този закон, който, имали сме повод да кажем, ще помогне на 71 хиляди младежи да си намерят първо работно място! Благодаря на колегите депутати, на работодателите и синдикатите, които помогнаха да приемем тези текстове! Уважаеми колеги, правя го неслучайно, включително и на тези от Вас от ГЕРБ, които намират, че е по-важно да гласуваме тези текстове, отколкото лятната ни ваканция. Правя го неслучайно, защото в момент на конфронтация, в момент, когато липсва диалог, намерихме една тема – депутати, изпълнителна власт, работодатели, синдикати и неправителствени организации, които се включиха в работата на комисията, включително на извънредни заседания – която може да ни обедини и с която с която всички заедно можем да направим нещо добро за младите хора на България. Благодаря. Заявки за други изказвания? След този призив за консенсус, моля да гласуваме редакцията на § 22.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, това е по-скоро едно техническо допълване на на параграфа, тъй като е пропусната една от разпоредбите, които трябва да влязат в сила от 24 декември. В тази връзка правя следното предложение: „В § 25 ал. 1 се изменя така:

Подлагам на гласуване първо предложението за редакция, което току-що прочетох. Гласували

Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта е приет. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Преди да преминем към следващата точка от седмичната програма, ще направя няколко съобщения, които, поради емоциите в началото на пленарното заседание, не бяха направени от председателя. На основание чл. 82, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съобщавам на народните представители, че на 25 юли 2013 г. е постъпил Указ № 153 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 11 юли 2013 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата комисия – Комисията по правни въпроси, да докладва пред народните представители Указа на президента и мотивите към него. Следващото съобщение е от отдел „Пленарни заседания”: В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България министър-председателят уведомява Народното събрание, че с Решение № 428 на Министерския съвет от 2013 г. е разрешено изпращането на един военнослужещ от въоръжените сили на Република България, назначен на международна длъжност в Щаба

В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за решението на Министерския съвет е уведомен и президентът на Приложени са Решението на Министерския съвет и уведомлението на министър-председателя Пламен Орешарски до Народното събрание.

Постъпили са доклади от няколко комисии. Давам думата на председателя на Комисията по регионална политика и местно самоуправление

Уважаема госпожо председател, първо искам да направя процедурно предложение – да допуснем в залата заместник-министъра на регионалното развитие Добромир Симидчиев. Има ли възражения относно процедурното предложение за допускане в залата? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Михалевски. Гласували

На извънредно заседание, проведено на 18 юли 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. В заседанието взеха участие господин Добромир Симидчиев заместник-министър на регионалното развитие и госпожа Ралица Стефанова – главен юристконсулт в дирекция „Правна“ към Министерството на регионалното развитие. Предложеното изменение и допълнение на Закона за водите се налага с оглед въвеждане на законодателни промени, промени, необходими с цел прецизиране на някои от въведените със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите от 2009 г. разпоредби, касаещи процеса по отписване от баланса на търговските дружества – ВиК оператори, на имущество и активи – публична държавна и/или публична общинска собственост и предоставянето им по реда на на Закона за водите или по реда на Закона за концесиите за стопанисване, поддържане и експлоатация. Необходимостта от предлаганите промени произтича от липсата на практическо приложение на параграф 29 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, затрудняващо процеса на предоставянето правото на управление на ВиК инфраструктурни активи от държавата и общините на Асоциациите по ВиК. Със законопроекта се предвижда управителните органи на търговските дружества – ВиК оператори с държавно и/или общинско участие в срок от 2 месеца от влизане на закона в сила да изготвят и изпратят на министъра на регионалното развитие списъци на ВиК системите и съоръженията по чл. 13, 15 и 19, намиращи се в съответната обособена територия, които са включени в техните активи. В същия срок областните управители и кметовете на общините следва да изготвят и изпратят на министъра на регионалното развитие списъците на ВиК системите и съоръженията, намиращи се в обособената територия, които не са активи на дружествата. Предвижда се след изготвяне на окончателните протоколи за разпределение на собствеността на активите, министърът на регионалното развитие и общините, упражняващи правата на собственост в едноличните търговски дружества с държавно или общинско участие да предприемат необходимите действия за отписване стойността на активите от баланса на дружеството. Отписването на активите от баланса на дружеството следва да е за сметка на собствения капитал, с изключение на регистрирания основен капитал, както и за сметка на правителствени дарения, когато съответните активи са получени чрез дарение и това не влияе на данъчния им финансов резултат. С оглед ускоряване процеса по преминаване в управление на ВиК активите се предвижда същите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК от датата на съгласуване на протоколите за разпределението им, а в случаите на новоизградени такива - след уведомяването на Асоциацията по ВиК от страна възложителя и предоставянето на съответната строителна документация. В хода на дискусията изказалите се членове на комисията, както и представителите на Министерството на регионалното развитие подкрепиха предложените промени, като обърнаха внимание, че с тяхното приемане ще се даде възможност за ускоряване и улесняване на стартираната реформа във ВиК сектора. Същевременно бяха направени бележки от правно-технически и редакционен характер. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 10 гласа - “за”, без “против” и – “въздържали се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-41, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря Ви, господин Михалевски. Има ли представител на Комисията по околната среда и водите да представи доклада на комисията? Господин Курумбашев, Вие ще сторите това. Има думата народният представител господин Курумбашев да представи доклада.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 „На свое редовно заседание, проведено на 18 юли 2013 г., Комисията по околната среда и водите, под ръководството на господин Джевдет Чакъров – заместник-председател на Комисията, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите,

Заседанието беше открито от председателстващия господин Чакъров, който представи гостите и обяви дневния ред, който се прие от членовете на комисията. От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народния представител Страхил Ангелов. Предлаганото изменение и допълнение на Закона за водите според вносителите се налага с оглед въвеждане на законодателни промени, необходими за прецизиране на някои от въведените със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите от 2009 г. разпоредби, касаещи процеса по отписване от баланса на търговските дружества – ВиК оператори, на имущество и активи – публична държавна и/или публична общинска собственост и предоставянето им по реда на Закона за водите или по реда на Закона за концесиите за стопанисване, поддържане и експлоатация. Необходимостта от така предложените промени произтича от липсата на практическо приложение на параграф 29 от ЗИД на Закона за водите, затрудняващо процеса по предоставянето на правото на управление на ВиК инфраструктурни активи от държавата и общините на Асоциациите по ВиК. Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите се предвижда управителните органи на търговските дружества – ВиК оператори с държавно и/или общинско след изготвяне на окончателните протоколи за разпределение на собствеността на активите, министърът на регионалното развитие и общините, упражняващи правата на собственост в еднолични търговски дружества с държавно или общинско участие, да предприемат необходимите действия за отписване стойността на активите от баланса на дружествата. държавно или общинско участие, да предприемат необходимите действия за отписване стойността на активите от баланса на дружествата. Отписването на активите от баланса на дружествата следва да е за сметка на собствения капитал, с изключение на регистрирания основен капитал, както и за сметка на правителствени дарения, когато съответните активи са получени чрез дарение и това не влияе на данъчния им финансов резултат. С оглед ускоряване на процеса по преминаване в управление на ВиК активите се предвижда същите да преминат в управление на Асоциацията по ВиК от датата на съгласуване на протоколите за разпределението им, а в случаите на новоизградени такива - след уведомяването на Асоциацията по ВиК от страна възложителя и предоставянето на съответната строителна документация. Народният представител Джевдет Чакъров коментира, че това е действие, което е трябвало да се направи още преди няколко години. След откриването на дебата от председателя на комисията, отношение взеха: министър Искра Михайлова, която изрази категоричната подкрепа на МОСВ на предложения законопроект, посочвайки две основни причини: извършваните корекции от страна на Европейската комисия по отношение на големите водни проекти, където трябва да покажем ясна воля за регулиране на взаимоотношенията във ВиК сектора и успешното подготвяне на следващия планов период, който започва от 2014 г.

посочвайки, че с това се отстраняват някои пропуски в съществуващия закон и не се променят неговите рамки и философия. Господин Чакъров отправи покана за други становища и предложения по законопроекта, след което прекрати дискусията и обяви процедура по гласуване. След проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” единодушно подкрепи законопроекта и изразява следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 354-01-41, внесен от Димчо Михалевски, Джевдет Чакъров и Страхил Ангелов на 17 юли 2013 г.”

Това е изменение в закона, което не прави никакви съществени изменения в приетия преди повече от четири години Закон за изменение на Закона за водите, когато беше положена основата на реформата във ВиК сектора. Причините, поради които трябва да извършим тази реформа, за която аз мисля, че има достатъчен обществен консенсус и в българските общини, и в различните политически партии, представени в Парламента, и извън Парламента надявам се, са свързани с това, че трябва да въведем нов модел на управление на активите, които едновременно да отчитат нарастващия размер на инвестициите било по линия на европейските фондове или по линия на национално финансиране, но и да държим изключително сметка за ефектите от изграждането и въвеждането в експлоатация на тези активи. Имам предвид да държим сметка за натиска върху увеличаване цената на услугата – нещо, което за съжаление, очевидно като държава не се справихме в сферата на електроснабдяването. Във връзка с това предлаганите изменения, пак подчертавам, не въвеждат никаква промяна, а просто определят изключително стегнати срокове, в които заедно с българските общини, българските областни управители, създадените асоциации по водоснабдяване и канализация трябва да извършат окончателния опис на съществуващите активи в капитала на държавните държавните и държавно-общинските оператори и в общинските оператори, разбира се, да си направят актуализация на списъците на изградените през 1998 г. активи на ВиК съоръженията и системите, които са били финансирани от националния бюджет, от общинските бюджети и от различните предприсъединителни програми, Оперативна програма „Околна среда”, за да може, извършвайки тази реформа, и по същество, изваждайки основните активи от корпоративна собственост на операторите, да могат те да придобият публичен характер – публична общинска собственост и публична държавна собственост. Това е важна реформа, която като послание към обществото само ще припомня, означава, че системата няма да бъде приватизирана. От тук нататък обаче обаче изключително тежка отговорност ляга върху плещите на държавните представители в асоциациите по ВиК, които ще прилага държавната политика и, на българските кметове да могат да определят правилно приоритетите, последователността в изпълнението на различните проекти в инвестиционните програми на съответния ВиК-оператор, за да може едновременно да се постига ефектът на модернизация и ефектът на поносимост на цената на услугата, която предоставят ВиК операторите. Искам да обърна внимание, че една от спешните причини, поради която се налага в момента и в ускорен порядък да приемаме това изменение на закона, е свързана с това, че в момента практически при изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда” не сме в състояние да ползваме европейски средства за финансиране на данък добавена стойност по тези проекти. По тази причина ускореното извършване на прехвърлянето на собствеността и стартирането на този процес ще даде възможност на българските общини да ползват данъчен кредит, което ще облекчи изпълнението на проектите и по този начин дефакто ще премахнем една от пречките. Втората причина, по-средносрочна, така да кажем, но също важна, е, че в предварителните условия при договореността между Европейската комисия и България по окончателното оформяне на Споразумението за партньорство за следващия планов период 2014-2020 г. – едно от предварителните условия, е извършването именно на тази реформа в сектор „Водоснабдяване и канализация”, която да гарантира публичния характер на собствеността и управлението на процесите по модернизация и поносимост на цените. В този смисъл имаме няколко разнопосочни положителни ефекти, но трябва, разбира се, много внимателно да прецизираме между първо и второ четене текстовете, които да гарантират наличието на бързо, качествено и точно описание на активите, да може да са наясно българските общини и българската държава как и с кои активи оперираме и как това ще подейства на последващия процес на модернизация и поносимост на цените и да може, разбира се, целият този процес да стане в достатъчно стегнат период. Искам само да Ви информирам, че междувременно се водят разговори в Министерството на регионалното допълнително текстове между първо и второ четене, които да дадат точно и ясно прехвърлянето на правото на управление – не на собственост, а правото на управление на тази собственост от общините към асоциациите и от там към действащите оператори, за да може точно веригата на данъка добавена стойност да не бъде прекъсната и да могат общините да придобият правото на този данъчен кредит и, разбира се, да сме сигурни, че българските общини ще окажат необходимото съдействие на българската държава, за да може заедно – в това съм убеден – днес има и Управителен съвет на Националното сдружение на общините в Република България, където ще бъде разгледан този

Безспорен факт е, че Законът за водите и неговите допълнения и изменения, които се предлагат на днешното внимание, са много важна тема. важна тема. За съжаление у мен буди недоумение защо, след като в продължение на една година в предишното Народно събрание ние разглеждахме, дебатирахме и приехме дори на второ четене във всички комисии Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, който изключително, бих казала, по един добър начин адресираше всички проблеми, които са така важни и са част от мотивите, които господин Михалевски току-що изнесе, за това България да подобри и усъвършенства системата за управление на Водния сектор, да се реши проблемът с възстановяването и невъзстановяването на ДДС на всички проекти, които финансираме с Европейския съюз и инвестиции във Водния сектор изключително сериозното условие, поставено към България, като част от условностите, и то от предварителните условности на Европейската комисия за получаване на средства по линия на европейските фондове от 2014 г., а именно извършване на реформа във ВиК-сектора и в сектора за управление на водите. Предложеният законопроект, който виждаме днес представен на нашето внимание, категорично не адресира нито една от тези теми. Това е нашето изключително голямо притеснение, защото законопроектът, който визирам, който беше разгледан, но, за съжаление, времето на предишното Народно събрание не стигна, за да го одобри, включваше 67 параграфа. В тях, от една страна, разглеждахме темата с цялостна реформа на управлението на водния сектор – реформа, отлагана повече от 20 години. Липсата на тази реформа доведе до това в ХХІ век 20 области да бъдат на режим на водата. В този законопроект именно в тази посока беше предложена пълна оптимизация на управлението на ресурсите и управлението на активите на ВиК-дружествата. Тази част в законопроекта липсва – в това, което имаме днес представено като документ. Във втората част на този законопроект, който беше разгледан, но не е включено в днешните точки за разглеждане, това са ясните правила за управление на водната инфраструктура и цялостното управление на активите. Друга много важна точка, която отново не влиза днес в законопроекта, който предлагате, е създаването и поддържането на единен регистър на целия воден сектор – регистър, който липсва и никой не знае кой, каква собственост има и къде се намира. На четвърто място, ние все пак не адресираме по никакъв начин проблема и темата с микроязовирите, след всичко това, което се случи в Бисер. В този законопроект не виждаме актуалната тема за подобряване качеството на управление и контрол на язовирите в страната, особено на микроязовирите, които продължават да бъдат безстопанствени и не управлявани от никого. Именно затова категорично апелирам и считам този законопроект в този си вид да бъде оттеглен, а да предложим и да се обединим около изключително важната тема и вече разгледан и приет с абсолютното, бих казала, почти сто процента пълно съгласие на всички народни представители от предишното Народно събрание на пълен законопроект, който реално да адресира темата и за реформа на Водния сектор, и за подобряване управлението на активите, и за управлението на ситуацията с язовирите в страната, за да можем да адресираме и това, което се наричат условности за усвояването на европейските фондове. По отношение на темата ДДС, с която Вие всъщност мотивирате частичното изменение, ако трябва да цитирам Ваш израз – никакви съществени изменения не правите с този законопроект. Ето това е големият проблем, господин Михалевски, и Вие го знаете, че не правим никакви съществени изменения. А този закон има нужда от съществени изменения, ако искаме да решим проблема с инфраструктурата, с течовете, със загубите на вода, с по-доброто управление – всичко това, което е необходимо да направим заедно, и Вие го знаете много добре. Затова предлагам да се обединим и заедно да направим един законопроект, който да е в полза на гражданите. В крайна сметка това е

но най-същественото е, че трябва да приложим онова, което беше разписано в закона 2009-та. Всъщност той по същество представлява реформата от трансформация на собствеността от корпоративна, в търговските дружества, в публично-държавна и публично-общинска – това е същината на реформата. Но ние правим нещо много важно – ускорявайки, започвайки този процес, който за съжаление не се случи последните четири години, даваме възможност на общините да ползват данъчен кредит. Това е много съществена част. По отношение на Вашата забележка, че другият закон е много по-всеобхватен – да, така е, там има два спорни момента. Затова преценихме, че ако сега вкараме закона във вида, в който е, макар че лично аз имам някои съображения по това в момента да тръгнем да окрупняваме ВиК-операторите и по същество да ликвидираме двадесет и няколко общински ВиК-та, което в момента ще изправи срещу нас интересите на общините, а те са ни жизнено важни като партньор, за да можем да реализираме тази реформа – няма съмнение, и Вие не се колебаете по въпроса, че без тях не можем да извършим реформата и никога не сме си представяли. Ние правим точно реформата, за да привлечем българските общини на страната на държавата във формирането и прилагането на политиката, затова не сме ги вкарали. Нищо не пречи следващата сесия да се обсъжда този въпрос. Второ, по отношение на микроязовирите и язовирите. Там също има доста спорен въпрос, както беше решен въпросът да се прехвърли контролът на една дирекция, която никога не се е занимавала с язовири в Министерството на икономиката – дирекция „Технически надзор”, така че този въпрос също. Нищо не пречи между първо и второ четене текстовете, които са свързани с регистъра, да бъдат вкарани, така че никакъв проблем не е, с още едно-две малки изменения. Но според мен сега трябва да стартираме процеса той е същественият, той е генезисът, а от там нататък допълнителните изменения. Защо да не помислим за един изцяло нов Закон за водоснабдяване и канализация и там да решим всички тези проблеми? ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Михалевски. Има думата за реплика господин Страхил Ангелов. Заповядайте, господин Ангелов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Госпожо Павлова, лично аз имам готовност да чуя Вашите аргументи и мисля, че между първо и второ четене, когато прецените, заповядайте на комисия, можем да обсъдим това, което Вие предлагате и да се съобразим с Вашите предложения, тъй като този закон е за водите в Република България – той не е някой друг. По отношение на данък добавена стойност. Проблемът възникна скоро или поне скоро видя бял свят. Към днешна дата има четири големи проекта, които са в оценка в Европейската комисия. Ако не направим промените, този данъчен кредит не може да бъде възстановен или, иначе казано, той не може повече да бъде допустим разход по Оперативна програма „Околна среда”. Става дума за доста сериозна сума. Госпожа Василева стои до Вас, тя много добре знае

съответните комисии, за да обсъдим това, което предлагате. Ако то е логично, да се съобразим с него и може би в рамките на второто гласуване, което предстои, да добавим това, което предлагате като конкретни текстове. Благодаря Ви. Благодаря и аз, господин Ангелов. Госпожа Павлова – за дуплика, заповядайте. Уважаеми господин Михалевски, уважаеми господин Ангелов! Тук въпросът е принципен: ние искаме да работим на парче или искаме да говорим за цялостна реформа, около която очевидно се обединяваме, че имаме нужда? Водите са на всички – да, законът е за всички и е на всички, и на нас ни трябва да се обединим около това да се направи една разумна, последователна, качествена реформа, която, както вече казах, е отлагана 20 години. Да я правим на парче между първо и второ четене, да я претупаме, смятам, че е некоректно. Още повече аз не виждам тук волята на министъра, който трябва да е отговорен и да води политиката в този сектор. Къде е министерството? Къде е волята на Министерския съвет, който трябва да е вносител на този законопроект за една цялостна реформа? Защо инвестираме милиони евро в това Световната банка да разработва стратегия за ВиК-сектора, която е готова и повече от шест седмици стои без движение? Защо инвестираме толкова средства в консултанти, които да ни подкрепят и подпомагат? В крайна сметка имаме министър, който трябва да провежда една политика. Къде е волята на министъра, къде е визията на този министър?! Отговорът е много прост: няма воля и няма визия, защото няма министерство, защото разбихте Министерството на регионалното развитие, изкуствено го разделихте на две министерства. Две министерства, които не функционират, в пълен ступор от два месеца – администрацията не работи, нищо не се случва, няма управление на ресора и на сектора. Случват се безпринципни уволнения на ръководители на ВиК-дружествата. Никой не попита ВиК-асоциацията какво мисли, не виждаме официалното становище на министъра на регионалното развитие, който трябва да провежда именно политиката във ВиК-сектора. Радвам се, че е била министъра на околната среда – да, тя е ангажирана в този процес и е била лично. А МРРБ къде е? Къде е МРР то няма функции, няма отговорности, няма статут, то не съществува в пространството, защото това е една голяма грешка, която трябва да бъде призната и трябва много бързо да бъде преустановена. да се прекрати това изкуствено разделяне на министерствата, което е необосновано, нерегламентирано, което блокира целия инвестиционен и строителен процес в страната и всичко това довежда само до едно: милиони загуби за строителите, за инвеститорите поради липса на министерство, което да работи и да издава разрешения за строеж, както и да управлява ВиК-сектора. Така няма да се получи. Затова предлагам: не между първо и второ четене – на парче да правим някакви промени, а да се обединим около това да има цялостна визия, стратегия и реформа за развитие. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Павлова. Хубаво е да се обединявате, но към Вас и към господин Ангелов, трябва да кажа, че предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват – да се има предвид по принцип.